Възобновявам заседанието. Свързахме се с Министерството на финансите. Нямат възможност да изпратят нито министър, нито заместник-министър за разглеждането на настоящия законопроект. Заповядайте, господин Абровски. Благодаря Ви, господин Председател. Тогава поддържам и искам да поставите на гласуване моето предложение – да променим дневния ред и тази точка да бъде изместена за утре като точка първа, за да дадем възможност на

точка четвърта от Програмата – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност – продължение на вече започната дискусия, да бъде разгледано утре като точка първа от дневния ред за четвъртък. Гласували

за утре. Заповядайте, госпожо Иванова, за процедура, преди да преминем към следващата точка от Програмата. Благодаря, господин Председател. На гости са ни младежите от националните младежки организации и бих искала да ги поздравим. Имаха конференция за младежко участие. (Ръкопляскания.) Благодаря.

БЪЛГАРИЯ. Вносители са Петър Петров и група народни представители. В една обща дискусия ще разгледаме и двата проекта на решения за създаване на временни комисии. Откривам дискусията

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е продиктувано от това, че от края на месец април България получава пак руски газ, само че плаща с 30% повече за него, всъщност плаща с около 30 евро повече за него. Искаме в тази временна комисия да разберем защо се стигна до тази ситуация. Какво наложи прекратяване на плащанията от българска страна към „Газпром Експорт“? Защо само на България и на Полша фактически към днешния ден газът беше спрян,

в дните непосредствено след спирането на газа от страна на Русия бяха избрани няколко доставчика на газ? Едната от фирмите е вече известната в България фирма МЕТ, за която е работил до деня, в който е назначен за директор на държавното дружество, настоящият директор на „Булгаргаз“. Как е избрана тази фирма? Кои са имейлите, които са пращани? евро плащаме 100 и над 100 евро за същия руски газ? Да докажем ясно в тази комисия, включително на вицепремиера, който твърди, че газът бил от Южния газов коридор, че няма една молекула газ от Южния газов коридор и сто процента от този газ е руски, само че прекаран през гръцки посредник, гръцкия „Булгаргаз“, който се казва ДЕПА, и разбира се, любимият посредник на властта МЕТ. Защо не се ползваха платформите за търговия на газ, които са две в България – има и държавна такава, има и частна такава. Търгове не само за трите дена в края на април, а търгове и за целия месец май на тези платформи не бяха публикувани. Каква друга може да е целта, освен да се вземат комисиони? А тези комисиони и тази разлика в цената са в размер на 110 млн. лв. на месец. 110 млн. лв. е това, което българското общество и българските потребители ще платят за този избор на посредници и за този начин, по който България купува газ, само през месец май. Считаме, че със създаването на тази комисия, с разкриването на всички тези факти и обстоятелства, с доклад в парламента, в края на работата на тази комисия можем да предотвратим бъдещи такива злоупотреби. Можем да наложим на държавните предприятия да спазват най-високите изисквания по отношение на прозрачност и конкуренция да обявяват на съответните платформи търгове за покупка на газ, от което ще спечели българският потребител и българският бизнес, защото със сигурност цената ще е по-добра – тогава, когато има по-голяма конкуренция. Благодаря. Благодаря Ви, господин Добрев. Заповядайте, госпожо Михайлова, за становище от вносител по Вашия Проект на решение. Благодаря, господин Председател. Така се случи, че в рамките на няколко часа бяха внесени предложения за създаване на такава временна комисия, като предложението на ВЪЗРАЖДАНЕ всъщност е една идея по-широкообхватно от предложението, което вече беше представено. Ние смятаме, че е наложително да бъде създадена временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно действията, но и намеренията на Министерския съвет по отношение на доставките на природен газ за В Проекта за решение ние сме посочили три момента конкретно. Те за нас са важни по отношение на това какво даваме като сигнал към българското общество, тъй като виждаме през последните седмици и месеци изключително разнопосочно говорене от страна на представителите на Министерския съвет. Това създава хаос в обществото, създава несигурност в бизнеса, включително и в крайните потребители. По тази причина, тъй като ние, бидейки народни представители, се сдобиваме с информация за това какви са намеренията на правителството постфактум от медиите, смятаме това за нередно, тъй като всъщност народните представители са изразители на избора на българското общество. Ние смятаме, че такъв един съществен въпрос, който касае дългосрочност и сигурност и за бизнеса, и за потребителите, трябва да бъде взиман и в съответствие с нагласите на различните парламентарни групи, които в момента са представени в Народното събрание. Ние смятаме, че намеренията са изключително важни, защото видяхме как се сключиха меморандуми ние научавахме за тях през медиите, без те да бъдат обсъждани. Това в момента се случва – от вчера текат заглавия, че ще внасяме американски газ, никой не говори на каква цена. Включително миналата седмица – всъщност това беше една от причините, поради които ние предприехме тази крачка – да поискаме такава временна комисия, която в който и вид да бъде, тя трябва да се осъществи, и то на паритетен принцип от всяка парламентарна група равен брой народни представители, която трябва да проследи всички решения и договорни отношения, които българската държава предприема в посока доставки на газ за нашата страна,разглеждания анализ на оценка на въздействието от предприеманите от правителството на България действия, краткосрочни и дългосрочни планове по отношение на доставките на газ. Като казваме оценка на въздействието – това е нещо, което ние нито веднъж не чухме, когато ставаше въпрос за някои от взетите решения. В тази Комисия ще имаме възможността да изискаме как е взето всяко едно от решенията и какво ще произтече от него – било то ценово, било то в дългосрочни взаимоотношения с партньорите, които са избрани. Нещо друго много важно, което не се коментира почти и изглежда така, че българското правителство само изпълнява решенията, които се вземат от някой друг в Европейския съюз, в Европейската комисия или някъде другаде – не искам да гадая, но така звучи, така изглежда. Ние смятаме, че трябва да заемем националноотговорна позиция на България като член на Европейския съюз, но тази позиция трябва да бъде обсъждана чрез народните представители. Защото, когато вземаме едно решение за санкции към Руската федерация или за сключване на нови договори с други страни, това рефлектира не само върху цените, върху договорните отношения, а и както виждаме вече, в международен план ни се отразява и по друг начин – очакваме всеки момент криза и с петрола. Да не се наложи след две седмици да искаме да правим временна комисия и по този въпрос. Преди една седмица имах възможност да бъда на дебат в национален ефир с представители на всички парламентарно представени групи. След дебата имахме възможността да си поговорим, че всъщност най-градивно за нашето общество би било да не спекулираме в медиите, да не създаваме страхове, а да можем да създадем една група, която да може на база на документооборот, на цифри, факти и анализи да дава отговори на българското общество чрез нас – народните представители. За съжаление, в момента ни се налага да даваме отговори на база на медийни публикации, защото министрите ни по-бързо дават интервюта, отколкото идват и се срещат с нас – народните представители, което, за съжаление, видяхме и по предходната точка, в която трябваше да се обсъжда изключително наболелият проблем и всъщност гореща тема в българското общество за намаляване ставките на ДДС. на ДДС. Призовавам Ви да подкрепите нашия проект за решение по причината само и единствено защото е по-широкообхватен и бихме могли да свършим повече работа в полза на българските граждани. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Михайлова. Откривам дискусия по двата проекта на решения за създаване на временни комисии. Желаещи за изказвания?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Считам, че създаването на такава временна комисия би имало голямо значение за публичността и прозрачността по отношение на взетите от правителството решения, както и това каква е визията на правителството оттук нататък, свързана с доставките на природния газ за България. Смятам, че темата е важна, на първо място, защото доставките на природен газ са свързани с нашата енергийна, съответно национална сигурност. На второ място, конкурентоспособността на икономиката ни до голяма степен зависи от това какви са цените на енергоресурсите, в конкретния случай – каква би била цената на природния газ. От това зависи развитието на цели браншове в българската икономика. Смятам, че в рамките на една такава комисия ще бъде даден отговор и на много важни въпроси, свързани с това защо „Булгаргаз“ се отказа, въпреки че е търговец, да резервира капацитет и възложи това на фирма посредник. С колко фирмата посредник оскъпи доставките на природен газ за страната, тъй като тази цена на практика я плащат всички потребители – мисля, че е важно да се знае това. На трето място, но не на последно по значение, Законът за енергетиката много ясно е казал кой определя държавната политика в енергетиката – Народното събрание и Министерският съвет. Когато възникна тази критична ситуация с доставките на природен газ за България от страна на „Газпром“, народните представители и цялото общество бяхме в неведение за това какво се случва, при положение че впоследствие стана ясно, че близо месец правителството води преговори с „Газпром“ или по-скоро „Булгаргаз“ води преговори с „Газпром“ – преговори, за които на нас не ни беше известно. Всъщност в рамките на тези преговори на практика правителството наруши Закона за енергетиката, като не постави тази тема на обсъждане пред Народното събрание, така както предвижда Законът за енергетиката – чл. 3, ал. 1 от Закона. Смятам, че сега е моментът да стане ясно и всички тези въпроси, които останаха скрити тогава, сега да излязат на повърхността, за да могат българските граждани наистина публично и прозрачно да разберат каква цена плащат за природния газ и ако плащат по-висока цена, кой е виновен за това. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ бих искал да кажа, че ще подкрепим Проекта на решение за създаване на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от „Газпром“. Тази комисия се надяваме да извади всички реални факти, така че опозицията да не може повече да говори глупости. Ние няма какво да крием, затова ще я подкрепим и дори няма да настояваме за председателско място. Благодаря.

първо, опозицията е многопластова и се надявам, че не визирате всички. Ние не сме говорили глупости, както Вие се изразихте. Напротив, изразяваме съмнения, които са абсолютно обосновани. Радвам се, че Вие все пак удържате на думата си, защото разговорът ми беше точно с Вас по отношение на това, че има необходимост да успокоим българското общество. Но за да има притеснение и за да искаме ние това, има повод, причина, и те идват от управляващите. Така че опозицията казва това, което се случва, а не глупости. Благодаря, госпожо Михайлова. Делян Добрев – втора реплика. Господин Сабрутев, аз чакам да чуя кое е глупостта. Глупост е, че сме купили от МЕТ газ, където е работил директорът на „Булгаргаз“. Глупост е, че този газ е с 30 евро по-скъп. Глупост е, че ще платим 110 млн. лв. повече. Глупост е, че този газ е руски. Кое от всичко казано дотук е глупост? Ако едно от тези неща е глупост, ще се радвам да го докажете в Комисията. Ако не ми вярвате, аз ще го докажа на Вас в същата Комисия.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Сабрутев, да, съгласен съм с това, което казахте. Единствено изпуснахте да споменете, тъй като в изказването на опозицията се визираше за по-скъп газ,

Надявам се Комисията не само да види сегашната ситуация, която беше създадена, но и практиките от последните 10 – 12 години, какво се е случвало и по какъв начин ние сме получавали и плащали за газ. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Господин Добрев, ще започна от Вашата реплика, говорейки за глупости. Глупости са това, което 10 години ни казвате – че е направена диверсификация на доставките на природен газ. (Възгласи от ГЕРБ-СДС: „Еее!“) Вие сам казахте на въпросния публичен дебат, който госпожа Михайлова спомена, че девет години подред

Надяваме се, че тази Комисия ще уточни всичките тези, повтарям, глупости, които се изговориха в публичното пространство, и най-сетне ще даде яснота на българския народ за това, че ние сме лъгани, че има диверсификация на доставките на природен газ. Статистиката за 2021 г. – 88% от доставките са на комисионера „Газпром Експорт“. Благодаря.

Добре, заповядайте за процедура по начина на водене, госпожо Петкова, но Ви предупреждавам, че ако вземе формата на реплика към дупликата, ще Ви взема думата. Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене към Вас. Ще Ви помоля, когато колеги използват думи като глупости, просто да вземете отношение, защото това, което ние говорим, не са глупости – това са факти.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

или, така да се каже, че не е диверсифицирана, днес няма да присъства в разговора. Защо? Защото преди 15 дена – не преди един, не преди два, не преди пет, преди 15 дена официално бе спрян газът на България! Въпреки това на следващия ден газът не бе спрян за бизнеса, не бе спрян и до седмица за битовите потребители. Напротив, налягането в системата е такова, каквото трябва да бъде. Така че дотук с диверсификацията ако нямахме диверсификация, нямаше как тръбите в момента да са пълни. Друг е въпросът обаче, че целта на тази комисия е да паднат абсолютно всички завеси – всички смокинови листа, зад които се крият колегите от управляващата коалиция, зад които се крие и Министерският съвет. Какво имам предвид? Тази комисия, на първо място, ще иска да осветли тези посредници, които в момента продават газ на държавата, дали случайно не са резервирали капацитет още през месец март и април, когато е имало е имало кореспонденция между „Газпром“ и между „Булгаргаз“. Дали писмата, които са получени от „Газпром“ и на 1 и на 8 април, не са съдържали достатъчно информация, че да е ясно на държавата какви стъпки трябва да предприеме, а именно да защити интереса на хората. Какво имам предвид? Интересът на хората щеше да е защитен, ако бяха резервирани капацитетите на LNG терминалите, ако премиерът не сега, а преди месец и половина или два е в Съединените американски щати и договаря не с политици, а с производители на газ доставки на карго за терминала, който е в Гърция. Тогава щеше да е защитен интересът. Щеше да е защитен интересът, ако бе пълно и газовото хранилище, така че тази комисия много внимателно ще разгледа цялата схема между нерезервирането на капацитет, оставянето на България без газ в газовото хранилище и същевременно без търг или конкурс, без търг или конкурс, забележете, прозрачно, но без търг или конкурс да изпратите до определени компании писма, с които да искате доставка. Интересен беше фактът, когато някой зададе въпроса, ако не се лъжа, министърът на енергетиката, именно от тази висока трибуна, и пита да не би някой доставчик да се е оплакал? Как да се оплачат, господин Министър, като те, ако се оплачат, Вие веднага политически ще им скочите. Но нашата потвърдена информация е, че газът можеше да бъде купен с десетки евро по-надолу от тази цена, която в момента сте получили, а друг е въпросът, че Вие дори не казвате през тези 15 дена на каква цена, на каква цена българският бизнес, българските домакинства и всички на територията на страната купуват газа си. Днес сме вече 11-о число на месеца, една трета от месеца е минала и никой не знае, който пече хляба си в малката пекарна, колко ще плати в края на месеца за газ, такситата, които возят на природен газ, топлата вода, която тече по тръбите – никой не знае как да ценообразува?! Повтарям, една трета от месеца е минала в пълно нарушение на всички наредби за внасяне на ценовите решения в КЕВР и това ще държа също да влезе като част от решението и работната група да изследваме абсолютно всички факти не само на изпълнителната власт, на регулаторите, на всички замесени действащи лица. Най-важно е, тук ще взема отношение във връзка с изказването на господин Сабрутев, ние не се учудваме, че управляващата коалиция не иска да заеме ръководен пост. Не иска да заеме ръководен пост, защото имам личните съмнения, че ще се опита да бойкотира работата на Комисията, тази комисия да няма кворум, за да заседава, за да постигне целта си. Но все пак, ако управляващата коалиция абдикира от ръководните постове, аз апелирам към колегите да можем да направим така решението, че да имаме мнозинство в тази комисия, за да не бъде бойкотирано и за да може да заседаваме, за да вземем съответните решения. които да бъдат в полза на българските граждани, които да защитят интереса, и да се знае каква е точната ситуация към ден днешен – защо продължаваме да получаваме газ чрез посредник по същата тръба, от същия доставчик с поне 30% по-висока цена? И защо вече над 10 дни нямаме точна цена на газа в страната и всеки се чуди за какво става въпрос? Получавам постоянно снимки за какви ли не измишльотини. Вече всеки се чуди каква цена да ценообразува. И оттук нататък да приключим и да затворим темата и да се види кой е прав и кой е крив и оттук нататък да си носи отговорността. Защото преди всичко нас хората тук са ни избрали, за да действаме така, както те биха постъпили, ако бъдат на наше място. Хората в момента искат от нас да знаят защо ще купуват по скъп газ, защо не е направен търг или конкурс и защо държавата не е резервирала капацитет? И тази комуникация между „Газпром“ и „Булгаргаз“ трябва да бъде осветлена, за да се знае точно откога, конкретно откога се е знаело, че доставките има шанс да бъдат прекратени. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Станков. Има реплики от Владимир Табутов, Мирослав Иванов. Заповядайте, господин Табутов, за първа реплика.

Първо, относно Вашето опасение, че бягаме от отговорност и че според Вас заради това не искаме да заемем ръководен пост и председателство на Временната комисия, мога да заявя, че ние сме готови да заемем такъв пост и изобщо не бягаме от отговорност. Считаме, че е в интерес на всички да се разяснят обстоятелствата и именно затова сме съгласни да има такава комисия, и сме готови да я председателстваме също. Вие, ако не желаете да председателствате, има кой да го направи това нещо. Относно въпросите, които зададохте накрая – защо ще се купува по-скъп газ? Ние все още не знаем дали газът всъщност няма да е по евтин. Това тепърва ще се валидира. Относно цените, които КЕВР трябва да обяви. КЕВР е независима тоест от тази гледна точка Народното събрание няма отношение. Вие знаете, че има технология за смятане на цените, а между другото, КЕВР бяха готови с решение за 1-ви да обявят цената, но имайки предвид едностранния акт за прекратяване на договорните взаимоотношения и доставките на газа от страна на „Газпром Експорт“, съответно сметките значително са се променили и все още се изясняват тези детайли. Това дали е имало търг и дали в крайна сметка интересът на българския народ е защитен, това беше и въпросът ми, ако помните, преди една седмица към министър-председателя. Били са поканени 12 компании, получени са оферти, избрана е най-добрата оферта в краткия срок, за който е трябвало да реагираме. И както сам Вие казахте,

Ви, господин Председател. Уважаеми, господин Станков! По отношение на диверсификацията – аз не мога да се съглася с Вас, че предходното редовно правителство е оставило страната в ситуация, която защитава националните му интереси и действително е гарантирала диверсификация, сигурност и стабилност на доставките на газ. И не мога да се съглася с Вас по простата причина, че множество независими експерти последните седмици ясно заявиха, че България е била 90% зависима от един-единствен доставчик. При такива високи проценти няма как да наречем и да твърдим, че имаме диверсификация. Напротив, ние сме поставени в зависимост от една страна и при обстоятелства, които никой не може да предвиди, и спирането на доставките на газ от страна на Руската федерация едностранно в нарушение на всички принципи на правото и спазването на договорите – естествено, че ще отнеме някакво време за българската страна и правителство да вземе отношение. Вие отлично знаете, че най-добри цени се постигат с дългосрочни договори, а дългосрочни договори не се сключват от днес за утре, те изискват време за преговори. Българското правителство създава благоприятни условия за водене на тези преговори, като се стреми те да изхождат от името на целия Европейски съюз. Тези неща Вие угодно не ги споделяте с обществото. По отношение на газохранилището в „Чирен“. Знаете, че в почти цяла Европа нивата на газохранилищата са идентични като процент и че това е абсолютно нормален процес през зимния отоплителен период – процентите да намаляват, защото така се поддържа цената на газа по-ниска, през летния сезон те да се пълнят. Така че това е поредната спекулация от Ваша страна. Ще Ви апелирам още веднъж: спрете със спекулациите! Не поставяйте всички грехове в кошницата на правителството, защото Вие като експерт отлично знаете, че това не е точно така.

Благодаря, господин Председател. Господин Станков, винаги е забавно, когато ГЕРБ започнете да говорите за диверсификация. Забавното е, защото това, което Вие диверсифицирахте, е Турски поток, за който платихме 3 млрд. лв., които няма да се върнат. Това е тръба, през която няма разклонение в България, и тръба, през която „Газпром“ е резервирал капацитета и ние не можем да я използваме. Това е Вашата диверсификация. Когато говорите за цените, ние Ви го казахме и преди, цената от май до декември ще бъде по-ниска, отколкото от януари до април и това... (Реплика.) Точно така, ще бъде. И това е сигурно. А когато говорите и критикувате министър-председателя затова, че имал срещи на високо държавно ниво, сетете се с кого преговаряше Бойко Борисов. Той не се е срещал с Елена Кабаева или с Алла Пугачова там, той се срещаше с Путин и с Путин се договаряше за тези неща. И тогава, когато особено в момента на ситуация на война и форсмажор, най нормалното нещо е в този спешен порядък да се търси среща с висш държавен ръководител в Щатите и не само там. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Мирчев. Заповядайте, господин Станков, за дуплика.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Табутов, тук си противоречите с колегата Сабрутев, който излезе и ясно заяви: ние дори не искаме председателство или ръководно място. Радвам се, че сте си сменили мнението в рамките на няколко минути. Що се касае Що се касае за газа още веднъж. Ние, поне аз не знам, Вие не знам дали знаете, не знаем, вече станаха 11 дни, на каква цена пристига газът в България?! Той е спрян от Русия. Тръбите обаче са пълни с газ, всички консумират, обаче никой не знае на каква цена. С други думи, търгове правени ли са, не са ли правени!? Вие казахте, че са поканени 15 фирми. Само на територията на страната има над 30 лицензирани търговци. Аз лично какво бих направил? Бих се обърнал към най големия американски производител и собственик на най-големия терминал за втечнен газ „Шение“ да каже на каква цена би доставял, защото това е в момента изключително важно. Що се касае до КЕВР, тук не е моментът отново да си измивате ръцете с КЕВР, защото трябва да Ви спомена, че „Булгаргаз“ въобще не са подали искане за цената. КЕВР няма как да вземе решение, като държавното дружество не е казало каква цена иска да бъде определена на база на формулата. Прави се от 15 дни анализ на формулата. Една проста формула?! Ние двамата с Вас като интелигентни хора, като седнем, за две минути ще ги решим проблемите и ще кажем има ли, няма ли грешка няма ли грешка във формулата. Що се отнася за диверсификацията. Още веднъж очаквах, че тази седемсричкова дума днес няма да се използва. Повтарям Ви, газът е спрян преди 15 дни, но съответно никой не се оплаква, че лично на него му е спрян газът. Господин Иванов, Вие имахте честта да председателствате и дискусията с енергийния министър и тогава обяснихме какво означава диверсификацията. 2016 г. за първи път в новата история, демократичната история на България бе пуснат още един интерконектор България – Гърция, който дава шанс на милиард и половина кубика газ трансфер. Милиард и половина при три милиарда консумация на страната. Заварихме съществуващата газова връзка Кулата – Сидирокастро с капацитет 1 млрд. куб. м, и то само в посока от България към Гърция. Покачихме Покачихме тази консумация на 3 млрд. куб. м, която ни дава шанс в момента по 6 млн. куб. м на ден, колкото е консумацията, да внасяме реверсивно на база на новите компресори от Гърция към България и по този начин да се покрива цялата консумация на страната. Още повече по времето на правителството на Борисов се извърши най-прозрачната процедура за закупуване на газ от друг доставчик. Обаче забележете каква беше нашата процедура? Ясен търг, обявен от „Булгаргаз“ към абсолютно всички доставчици на територията не на страната, не на Европа, на територията на света. Като правилата бяха следните: всеки един доставчик трябва да оферира цената на „Булгаргаз“ или регулираната цена, която КЕВР определя, минус процент отстъпка. Разбирате ли? Разбирате ли това, което сме имали като цена? Да видим дали някой от света не може да ни достави на гръцките терминали по-читав газ на по-добра цена? Ами резултатът беше половин милиард кубични метра газ, доставени в Ревитуса. А що се отнася до спирането на газа на територията на страната, аз още си задавам въпроса защо е спрян само на България и на Полша? При Полша е търсен ефект, защото тяхната цена по договора им с „Газпром“ е само на спотови цени. С други думи, те в момента чрез договора на германците получават много по-ниска цена и са защитили интереса на полския народ, като получават по-ниска цена, въпреки че им е спрян руският газ, а ние, преписвайки от тях, в момента ще получаваме по-висока цена, защото не договорихме първоначални количества. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Една минута Що се отнася за газохранилището, 18% в България, 80% в Полша. Още веднъж, аз не виждам причината да бяха договорени количества три каргота, които да пристигнат в Гърция и да могат да бъдат разтоварени и нагнетени в хранилището, а ако бяха поръчани по-рано, можеше да получим ТТF минус 20% само заради ковид кризата в Китай. Господин Мирчев, последни думи и към Вас. Уважавам Ви като народен представител от Бургас, защото, знаете, Бургас преди всичко. Но в крайна сметка имаме пет точки на свързаност. Пет точки, и аз, за да не губя времето, благодаря на председателя за допълнителното време, пет точки, които поименно ще Ви назова – връзката между Балкански поток и съществуващата газова мрежа. И още повече, газопроводът е с 8% възвръщаемост, всяка година с 8% възвръщаемост, и едно притеснение, нотка на притеснение. Вие казахте: между май и декември цената ще е много... Господин Мирчев, Вие казахте, че между май и декември цената ще е много по-ниска... ...ще бъде по-ниска, отколкото от януари до май. Ами, аз се притеснявах, че Вие още не сте договорили количествата за месец май и не знаем на каква цена купуваме, а Вие излизате вече, че до месец декември сте ги купили. Надявам се, че поне знаете на каква цена са купени, щом казвате, че е по-ниска.

изпрати господин Добрев като министър и успя да договори с 22% по-ниска цена на газа. Когато министър Петкова беше министър, беше договорена с до 40% по-ниска цена на газа, а сега в момента виждаме с 30% по-висока цена по същото трасе от същия доставчик. Благодаря, господин Председател, още веднъж Благодаря. Да не взимаме и от работата на Комисията все пак, да не казваме всичко предварително в залата, да остане и за комисиите. За процедура ли сте, господин Свиленски? Заповядайте.

създаване на временна комисия. Тук се говори за Борисов, за Путин, за кученца, за Щатите. Хайде да се съсредоточим върху Проекта на решение, а този дебат да се проведе в тази временна комисия, която която ще излезе с някакви препоръки вероятно, констатации и така нататък. А към Вас, господин Председател, все пак три минути е времето за дуплика, а Вие оставихте пет минути и 50 секунди. Колкото и важно да беше това, което говори колегата, е хубаво, първо, да следите дебата и всички досега изказали се излизат извън предмета на точката. Нека да влезем в точката, за да вървим по дневния ред. Иначе можем да си говорим за енергетика, ето, господин Аталай се е подготвил тук на първия ред, дълго време. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Да, благодаря ви, господин Свиленски. Господин Йорданов, заповядайте за изказване.

тази временна комисия, въпреки че това ще бъде една безсмислена комисия, тъй като въпросите, които колегите от опозицията задават – на тях им беше отговорено миналата седмица от министъра на енергетиката. Те ги повториха сега, получиха отговор от колегите от управляващата коалиция. Но тъй като явно трябва да се употребява политически нещо да прави опозицията, ние като широкоскроени управляващи ще им дадем тази възможност да се упражняват един месец в дейност. Второ, за председателя. Обръщам се към колегите от опозицията, ориентирайте се кога сте по-зле – когато нямате председател, или когато имате председател? Защото и в двата случая сте недоволни. Ако аз бях на Ваше място, щях да съм по-недоволен, ако нямам председател, но кой съм аз да Ви давам тези съвети, така че ориентирайте се душевно и си изберете кое от двете искате, за да страдате по-малко. За диверсификация ще се въздържа да говоря, защото хората, които направиха Турски поток скоростно, дето му викате „Балкански“ същевременно, мотаейки газовата връзка с Гърция колко, би трябвало поне кротичко по тази тема да мълчат. Така че в заключение – да, ще подкрепим създаването на тази комисия, за да може да има какво да правите. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Добре, благодаря, господин Йорданов. За реплика – Искра Михайлова. Уважаеми господин Йорданов, на нито един въпрос не беше отговорено и няма да бъде отговорено, докато не видим нещо черно на бяло. Към днешна дата ние отново не знаем какво се случва с цените. Днес от тази трибуна имаше отново заявки, че те ще бъдат по-ниски, но министърът това, което каза преди една седмица, беше нещо съвсем различно. Друг министър каза нещо съвсем различно. Затова тази комисия е изключително необходима, за да можем да бъдем убедени в документална форма, защото това, което се случва и всички ние го виждаме, е едно говорене, и то говорене, което е абсолютно разностранно. По отношение на това, което казвате за председателството – ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще предложим председател на Комисията. Благодаря. Втора реплика – господин Табутов, заповядайте. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Тодоров, съгласен съм с Вас – всичко вече беше обяснено и не е нужно да се вижда черно на бяло нещо, за да се разбере. Искам да напомня на всички каква е целта на тази Временна комисия, а именно проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ, а не какви ще бъдат цените. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Така, добре. Има две комисии – само напомням. Трета реплика има ли към Тошко Йорданов? Няма трета реплика. Дуплика? Не желаете. Рамадан Аталай за изказване. След това е Мартин Димитров и след това – Александър Ненков. Благодаря Ви, господин Председател. Ще се опитам да спазя това, което господин Свиленски каза, да запълня поне 30 минути време,

само правителството не можаха да разберат. Преди една седмица, в петък, тук се опитах на министър-председателя да обясня, че това, което се случва в света, това, което се случва в Европейския съюз, с тези санкции, които се предприемат за енергийните суровини в Европа, България трябва да защити националния си интерес. Защитата се състои в това, че когато се взимаше решение за спиране или налагане на ембарго на петрола, трябваше България да иска дерогация поради прости причини. Сега доставките на петрол, корабите достигат за четири дена, а следващите, които ще дойдат, един кораб ще достигне за 40 дена, след като бъде натоварен, и ред други аргументи, които мога да ги поставя. И не само аз ги знам, знаят ги и тези, които се занимават с енергетика. Още повече господин Сабрутев, доколкото знам, дълги години е съветник в Министерството на енергетиката, работил е заедно с ГЕРБ и в момента е против ГЕРБ. Доколкото знам, още съпругата Ви съветва и БЕХ, и е икономически директор в това министерство и не е необходимо Това сега какво общо има с дневния ред, господин Аталай? РАМАДАН АТАЛАЙ: …атакувате предишните управляващи, когато сте взимали участие и в съветването на взимането на решения. Това имах предвид, господин Председател. Иначе нямам нищо против господин Сабрутев, нито пък и други колеги, които са ни плакали на рамото, за да станат председатели на транспортни комисии. Така е било и така ще върви. Обаче сега Ви питам тук, колеги управляващи, Вие наясно ли сте защо спряхме доставката на газ? Вие съгласни ли сте газът, който получаваме в момента, да достига до нашите производители с 30% по-висока цена? Питам пак управляващите: Вие как си приемате и си мислите, че втечненият газ, който априори по технология има 25% загуби при регазификация, ще бъде по-ниска от тръбния газ – цената? И мога да Ви кажа, че дано да не е търговска тайна, и в момента вече има достатъчно големи търговски фирми, които сключиха доставка на газ за 40 долара и това означава, че днес министър-председателят е сключил газ най-малко да ни доставят на 39 долара, доставено в България. Вие вярвате ли на това нещо? Колеги, от Вас се иска, много сериозно Ви казвам, иска се така да направите, че България да получава енергийните си суровини на такава цена, която да е конкурентоспособна на европейския пазар. Днес нашите производители произвеждат продукцията си вече 13 дни и те не знаят какво да калкулират върху крайната си продукция. За по-просто да ме разберете произведената баничка в пещ с газ не се знае колко е компонентата на газа на баничката. Господин Табутов, недейте да излизате, че можете да ми направите реплика поне. И още нещо, колеги. Газът, който е в момента, може ли България до получава газ от друг източник, освен Русия? Може, разбира се. се. Какво е необходимо? Необходимо е време, необходимо е да се знае, че газ, който досега е доставян от другите източници, няма да бъде на тази цена, на която е в момента, и то няма да е по-евтино от това. Никой не казва какво се случва с газохранилищата и тук трябва много да се внимава с произнасянето на буквите. Господин Председател, предишния път казах и на министър-председателя, и сега ще Ви кажа. Нагнетяването на газа в газохранилището в Чирен започва винаги от 1 април или от 15 април, а днес сме 15 май и няма нагнетяване. На ден се нагнетяват толкова количества, колкото може да поеме за шест месеца газохранилището в Чирен. Това означава, че ние нито имаме договорирани количества газ, нито знаем на каква цена ще дойде, нито имаме технологичното време да нагнетяваме газа, което ще е необходимо за използването в България през есенно-зимния и пролетния сезон. Господа управляващи, Вие наясно ли сте с това, или сте застанали на амбразурата да защитавате онези, които не се занимават с енергетиката на България, онези, които се занимават с господин Асен Василев, и всички други, които не им е ясно, а не оставят Министерството на енергетиката и „Булгаргаз“, защитавайки държавните интереси, да осигурят газа, който е необходим за България? За това става въпрос, колеги, че и Вие не знаете защо от 1 април до 18 април никой не реагира на писмото, което е изпратено до „Булгаргаз“. Знае се много ясно, че ако в банката на „Газпром“ са преведени доларовите стойности, без да има никакви разлики, пак в сметката на „Булгаргаз“ с рубли и да се преведат онези средства, с които би трябвало да се плати да се плати газът, който би трябвало да получава България. Колеги, не Ви назидавам, не съм излязъл да кажа в момента колко Вие сте виновни. Колегите, които са се сетили да искат комисия

Нека да има комисия, нека да се чуе, нека да се види как и по какъв начин са доставени количествата газ, договорирани ли са, защо газът, който идва от Русия, минава през България и после пак руският газ се връща в България.

опита Ви да не вкарате Закона за енергетиката, който „Движение за права и свободи“ внесохме с ясната цел да осигурим 3 милиарда, за да може да подпомогнете бизнеса, да подпомогнете крайните потребители на електроенергия, Вие продължавате да теглите кредити – един път 500 милиона, сега 300 милиона. Ние сме Ви осигурили…

Извинявайте, но Ви казах да си откъснете опашката от определени хора, да не им оставяте тези средства и за Вас е по-добре и по-лесно да защитавате тези, които и днес събират тези средства, и Вие не и Вие не намирате сили да внесете Законопроекта и да го приемем, за да можем да сме полезни. Ако сте ме разбрали, ще е добре, ако не сте ме разбрали, следващия път ще изляза с маниерите на министър-председателя и може би тогава да ме разберете. Благодаря Ви.

от този газ от 100 евро, и поставят бомба пред следващото правителство, защото аз не смятам, че те ще изкарат до зимата, но следващото правителство, като дойде зимата, ще трябва да черпи от Чирен от този газ от 100 евро. С това не съм съгласен с Вас – нагнетяват от скъпия газ. И второто нещо, с което не съм съгласен с Вас, е, че за бизнеса има значение колко е цената на газа. Всъщност за някои бизнеси няма значение. Ако правиш банички, които струват един лев, има много голямо значение колко е цената на газа и колко е цената на тока, но ако правиш кетоторти от 100 лв., няма никакво значение.

Благодаря, господин Председател. Много умело боравите с това хранилище в Чирен, колеги. Поне да го бяхте разширили навреме, аз се върнах на нещата, които Асен Василев като служебен министър беше лансирал и на които им беше даден ход, това са въпросните реверси, за които сте толкова горди, и това беше разширението на Чирен, но уви, реверсите ги направихте, без някаква конкретна полза досега от тях. Що се отнася до Чирен, и господин Добрев, и господин Аталай много добре очертаха какви са причините да е бил в режим на добив по време на отоплителния сезон и какви са причините в момента да е в режим на нагнетяване – и това е просто. Ако по времето на отоплителния сезон ние бяхме започнали да черпим от Чирен, това моментално, извинявам се, бяхме спрели изчерпването от Чирен и бяхме започнали да нагнетяваме, това моментално щеше да повиши цените, защото в Чирен имаше нагнетен евтин газ, който се черпеше и се включваше в микса. Сега в момента вече Чирен е в режим да нагнетяваме и е абсолютно нормално остатъчни количества да бъдат нагнетени в газохранилището. Тези количества или трябва да бъдат продадени на спот цени, или да бъдат нагнетени. При положение че сме в несигурност на доставките, но все пак доставки има, най-разумното е този газ, който така или иначе е закупен, да бъде нагнетен. Така че престанете да спекулирате с Чирен. Газохранилището е използвано точно по неговото предназначение – да балансира цената през отоплителния сезон и доколкото беше възможно с неразширения му досега капацитет,

Господин Председател, първо да благодаря на господин Ананиев за отстъпеното място. Моята цел и идея е да върнем дебата по темата на това, което разглеждаме, а именно защо е спряно газоподаването. Причината е една и това е липсата на диверсификация. И понеже много спекулираме с тази дума за диверсификация, искам малко да поясня какво означава диверсификацията. Диверсификация означава намаляване на риска, а не технически да имаме само възможност да диверсифицираме – да, технически сме имали възможност да диверсифицираме, и не, ние не сме намалили риска по самата причина, че имаме само един доставчик на газ. Ако искахме да имаме истинска диверсификация и да нямаме спиране на газ, то ние трябваше да имаме поне пет-шест доставчика на газ, които да бъдат договорени с дългосрочни договори, да бъде намален рискът за държавата и това, че ще спре един диктатор газа и газоподаването към България, то останалите, с които сме се договорили, да могат да компенсират загубите, които ще понесем от спирането на газа от този един

Да, благодаря Ви. Господин Добрев, може да погледнете и да видите кога започна запълването на Чирен и оттам Вие ще разберете колко дни, близо месец как сме закъснели. Но от всичките реплики, които бяха направени, по същество може би колегата Манев – за диверсификацията. 2009 г., когато имахме газова криза, аз бях председател на Енергийната комисия. Тогава, ако бяхте в парламента или сте се занимавали с енергетиката, щяхте да разберете какво е това да липсва диверсификация диверсификация на източници и диверсификация на пътищата за доставка. Ние днес не можем да кажем, че нямаме диверсификация на пътищата, на тръбите, на позициите, откъдето може да се достави газ. Нямаше възможност нито от Турция обратно да се достави газ, нито от Румъния, нито от Гърция, а за гръцката връзка

казва в Европа заедно да договаряме с целия Европейски съюз, на другата сутрин си хваща торбите и отива в Америка и договаря газ. Единственият източник, с който диверсифицирате, да не се окаже другият по-голям брат, от който България тегли и досега? Защо не отиде в Алжир? Защо не отиде в Катар? Нали заедно с Европейския съюз щяхме да го направим? Диверсификацията я разбирам: да се обяви от борсата за запазване на капацитета и всичките производители да дойдат да си заявят – от от производителите, от източниците през тези тръби или с кораби кой какво може да доставя. Какво обикаляме и какво правим? И след това министър-председателят на България по законите на България няма никакво право да договаря никакви енергийни суровини. Никакви! Колеги, след като дойдохте тук в този парламент, може би бях единственият, който излязох и казах: очакванията ни към Вас са много големи, млади сте, енергични сте, трябваше да навлезете в час колкото се може по-бързо, а не да застанете на амбразурата да защитавате онези, които не разбират управлението. Апропо, се оказва, че и Вие толкова го разбирате. Или вземете да управлявате тази държава, или си отивайте. Ако си отидете, ще направите много по-голямо добро на държавата. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Аталай. За лично обяснение – заповядайте, господин Сабрутев. Благодаря, госпожо Председателстващ. Моето лично обяснение към господин Рамадан Аталай е относно твърдението – цитирам, че съм бил съветник в Министерството на енергетиката и съм работил с ГЕРБ. Господин Аталай, Вие много добре знаете, че това е лъжа и не Ви отива на белите коси да произнасяте лъжи от най-високата трибуна на тази държава. Моят опит в енергетиката е безспорен и по никакъв начин не го крия. LinkedIn профилът ми е отворен и всеки един може да прочете къде съм работил и какво съм работил. Господин Аталай, Вие сте един всеизвестен шегаджия,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Предложени са две създаването на две временни комисии, като предметът на едната включва да се проучи защо е бил спрян газът от „Газпром“ и да се види какво е договаряно,

Защо според нас има смисъл? Тук чух някои изказвания, които казаха: всичко трябва да бъде ясно и публично. Ама точно така е. Само Ви моля, понеже няма да съм в тази комисия, като казвате всичко трябва да е ясно и публично, да не забравите онази пътна карта с „Газпром“. Казвате: всичко трябва да е ясно и публично, вадите и картата, защото казахте всичко, аз Ви чух и съм съгласен. На следващо място, като отидете в тази комисия, поискайте – разбрахме, че Министерството на енергетиката са наели международна компания, която е дала правно становище защо искането на „Газпром“ за плащане в рубли води до отворен валутен риск? Аз го поисках по реда на парламентарния контрол, сметнаха, че така не трябва да ми бъде дадено, но това е документ, който е важен. И след това е важно седемте парламентарни групи да кажат: при наличието, ако наистина е наличен отворен валутен риск, Вие искате ли, подкрепяте ли да бъде направено такова плащане, анекс на договора с "Газпром" или не? Тази комисия ще е много полезна всеки да се определи от седемте парламентарни групи – да видите доклада, да видите рисковете и да кажете: при тези рискове какво предлагате. На следващо място, не чух от никой от Вас и тази комисия може да отправи препоръка за арбитражно дело, защото ние имаме перфектен договор с Москва, той е едностранно нарушен и както България беше съдена тогава за „Белене“, сега ние трябва да заведем арбитражно дело. Тази комисия накрая в своите препоръки може и ето това да препоръча. Така че също може да изиграе една положителна и важна роля, този въпрос трябва да бъде уреден. Също така помните ли как сменихте точките на доставка от Трансбалкански поток към така наречения Турски или Балкански поток, защото имаше възможност да претендираме за неустойки? Преценихте да не претендираме тогава за неустойки, сменихте точките за достъп. Това също е въпрос, който сега трябва да се оцени тази политика, това решение правилно ли беше от Ваша страна, ощетена ли е държавата, умно ли беше, или можеше да се постъпи по друг начин? Защото ние си имаме договор за газ, имахме ясни неустойки, решихте и сменихте точките за достъп – да сложим чертата какъв е ефектът тук. Друго нещо, накрая в препоръките, защото това не го чувам, за съжаление, а в дебата е много важно, има идея Европейската комисия да купува газ като единен потребител. Колеги, това е невероятна възможност и е добре тази комисия да видим кой ще застане зад идеята. я подкрепят, колко групи ще я подкрепят или ще има такива, които няма да подкрепят такава идея. Защото, ако искаме да няма посредници и да се постигне най-добра цена, никой не може да постигне толкова благоприятна цена, колкото големият купувач. Европейската комисия може да бъде един много голям купувач, има смисъл в тази идея. И на последно място, обсъдете и предложете, ако има по-добри варианти за ценови решения, да, такъв е и предметът на една от комисиите, обсъдете и предложете, извикайте изпълнителната власт, те да кажат какви идеи има за осигуряване на газ, Вие предложете по-добри варианти, ако има такива. Ако наистина някъде има посредник, той може да бъде избегнат и това да намали цената, предложете го черно на бяло, но ни е важно накрая да видим по идеята Европейската комисия да купува като единен потребител и има такова предложение в крайните препоръки на тази временна комисия, как ще гласувате. Ние ще подкрепим да има такава комисия и по този дневен ред тя може да бъде доста полезна. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Димитров. Има ли реплики? Заповядайте, господин Добрев. Господин Димитров, аз не смятам, че тази комисия – в нейния доклад, трябва да завършва с това, че България трябва да води арбитражно дело, и Ви съветвам и Вие да не настоявате за това поради простата причина, че в едно потенциално такова дело отсрещната страна ще твърди, че делото е политическо и не е предмет на търговски спор, а е предмет на някакви политически разправии в българския парламент, тоест бъдете разумен според мен и не го предлагайте, но това, което аз ще предложа, и се надявам, че Вие ще го подкрепите, защото Вие сте човек, който е радетел за конкуренцията, нали така? Тоест аз ще предложа оттук нататък да се забрани директорът да си кани някакви фирмички, които той си прецени били те и 12 фирми, само защото той така си е преценил, и после с една резолюция върху офертите да пише: „Приема се офертата“ или „Не се приема“. Помните ли, че имаше един такъв директор 2005 – 2006 г. на АЕЦ „Козлодуй“, дето продаваше ток в резолюции? Ето, тези сега пък купуват ток със същите резолюции – не ток, извинявайте, газ, със същите резолюции. Тоест аз ще предложа това повече да не може да се случва като принцип и задължително да трябва тези количества да бъдат купувани и продавани през борсите. Две борси има – да си изберат коя от тях. Благодаря. Благодаря Ви, господин Добрев. Втора реплика има ли? Няма. Господин Димитров, за дуплика – заповядайте. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Добрев, въпросът има решение. Може комисията, като се запознае, господин Добрев… Господин Аталай, не разсейвайте господин Добрев. Добрев. …Комисията с фактите, да прецени, че има нарушение на договора, който е подписан с „Газпром“. Това е достатъчно. Няма нужда да се записва изрично искането за арбитражно дело, но може да констатира комисията, като се е запознала с фактите, че „Булгаргаз“ е платил това, което е трябвало да плати, че парите са върнати и че има нарушение на договора. Това е достатъчно. Няма нужда нищо повече да се констатира и да се прави. А колкото до конкуренцията, да, разбира се, колеги, че трябва да има конкуренция.

само че това няма да стане, ако България не го заявява и не го иска постоянно. На мен ми се ще и смятам, че можем да се обединим около една теза и такава тема и ако Комисията види настоятелен отклик от много места, ще започне да го прави. Тя в момента проучва, доколкото разбирам, темата и прави първите стъпки в тази много правилна насока. Искаме ли добри цени това е начинът без съмнение, а иначе по темата: да се проверят всички възможности за внос на газ, да се създадат конкурентни условия и да се изберат най-добрите възможности, съм напълно съгласен. В този смисъл една такава комисия може да бъде полезна. Благодаря.

Трябва ли да има такава комисия? Мисля, че еднозначният отговор е да. Големият въпрос е защо? Защото, колеги, ние през последните няколко месеца се наслушахме на всякакви твърдения, които впоследствие се оказаха неверни, респективно най-точно казано, колеги, ние не вярваме на това правителство, че е защитило докрай българския национален интерес. Защо? Когато гледам как с лекота се хвърлят: „Да, ето ние сега тук ще се опълчим на руската страна, ще плащаме 20 – 30% по-скъп газ“, виждам какво е отношението към превозвачите – онзиден например вратата им се показа, нямат никакво значение техните искания и тук не спорим за това какво искат те и какво не… Изобщо лекотата, с която Вие се отнасяте към българското общество, към бизнеса, буди в нас съмнение, че всъщност

аз сега си направих труда да направя една справка с изказванията на министър-председателя, на вицепремиера Асен Василев, на Ваши колеги, тъй като този сценарий съществуваше още в началото на войната, че България е готова да посрещне евентуално спиране на доставките от руската страна и че това няма да се отрази на българската икономика. Да де, обаче нещо не се връзва, трябва да се разсеят съмненията. Да, „Газпром“ в един ден – на 27 април, спря доставките на газ, само че това е един дълъг процес, който е извървян преди това. това. Който е работил с „Газпром“ и знае какъв капацитет имат тези компании, този конгломерат с изключителни професионалисти, подготвени хора, нали не вярвате, че толкова лесно може да заблудите обществото, че тази компания просто така, без да има каквато и да било подготовка, е извършила този акт?

защото всъщност какво се оказва сега? Ако Вие наистина, и министър-председателят е прав, че България е била готова и ще бъде готова за този момент, то тогава сега излиза, че не българската страна е готова, не българският търговец е готов, не „Булгаргаз“, а частните компании, включително и тази МЕТ компания, за която става въпрос, са били готови за този момент. Ето тук е големият въпрос: защо? Защо се е стигнало дотам? Защо „Булгаргаз“ се е отказал от тази своя възможност, тъй като той е обществен доставчик и той работи през една определена надценка, която не може да бъде повече от нормативно определената, защо „Булгаргаз“ се е отказал да бъде този търговец, който ще внесе газ за допълнителните количества, които са ни необходими, а частни компании са били готови през тези седмици, които се очакваше това евентуално да се случи, които са си резервирали капацитет за втечнения газ на Ревитуса, и всъщност нашата държава изобщо не е готова? Още нещо, ако беше готова нашата държава, Чирен нямаше да бъде на 18%. Защото, ако днес направите една справка, когато спряха газа за Полша, в същото време, когато и на българската страна беше спрян, тогава нейните количества в техните газохранилища са били запълнени 75%. Днес – актуална информация, те са 81, което означава, че полската страна е предвиждала този риск и се е подготвила за този риск. Извинявайте, но много несериозно е също посещението на господин Кирил Петков в наистина той беше договорил някакви нови количества газ на по-ниска цена, аз съм сигурен, че вече щяха да бъдат ясни параметрите,

все по-нелепо. Преди малко стана на въпрос и господин Станков, мисля, го отбеляза, че неслучайно „Булгаргаз“ не е дал своето заявление за май месец към регулатора,

и при какви условия трябва регулаторът да обявява тази цена. Очевидно тази цена просто не Ви харесва, защото знаете, че тя трябва да бъде по-висока и сега по някакъв административен ред се опитвате това да се отложи във времето, но просто имайте предвид, че българската икономика ще страда. Да, може след време това, което каза господин Димитров, да се окаже възможно – може Европейската комисия и изобщо Европейският съюз да купуват на общи поръчки и доставки, но тук има един много съществен момент и той е факторът време. Време! И да съдим „Газпром“, и да спечелим арбитража, това ще отнеме време, което няма да ни помогне в момента да се справим с тежката икономическа и финансова ситуация, в която е изпаднала държавата. Тези месеци според мен бяха загубени от правителството.

двете страни някак си не се връзват. Хайде тогава, ако сме ястреби, да сме ястреби докрай и тук да фалираме какво може и това е – да докажем, че ние сме по-силни от всички останали. Ето това според мен, колеги, изисква тази комисия – не да чуваме какво е казал министър-председателят или някой друг, защото ние не му вярваме, а искаме на практика да видим – черно на бяло, какво е направила българската страна, защото това са договори и те не стават на приказки, а стават с конкретни писма, с документация между двете страни. Това трябва да установи тази комисия – защитен ли е българският интерес, или просто това е едно пропиляно време и сега тичаме след събитията. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от Има ли реплики? Заповядайте, господин Ангов, за първа реплика към изказването на господин Ненков. Уважаеми господин Ненков, аз мисля, че доста ясно казах за хранилището. Ако бяхме започнали да нагнетяваме в Чирен, това щеше да доведе до вдигане на цените по-рано през отоплителния сезон. Това е причината да не се предприеме този ход. Рискът, който беше поет – да се получи сега повишение на цените, щеше да се реализира изцяло, ако бяхме започнали да нагнетяваме в Чирен. Тоест 3 – 4 месеца по-рано щяхме да имаме със сигурност увеличение на цените, а сега може и да нямаме.

но беше споменато в изказването така или иначе. Всъщност включването на третокласната пътна мрежа в тол системата ще изкара трафика от малките населени места и тировете няма да заобикалят

коментирахте, изисква финансов ресурс, който се дава при резервирането. Без да е спрян газът, нямаше абсолютно никаква причина да се прави този разход.

Господин Ненков, аз не съм съгласен с Вас, че те се готвеха изобщо за някакъв такъв вариант. Те казваха, че са били готови, обаче забележете какво казваха в началото на април: „Ако ни спрат газа, ние ще спрем тока.“ Тези двете неща връзват ли Ви се: ако те ни спрат газа, ние ще спрем тока?! Всъщност сега, като слушам господин Ангов, разбирам защо твърдят така. България, за информация на господин Ангов и на други колеги… Между другото, господин Сабрутев наистина работеше в държавната енергетика, потвърждавам тази част от неговото интервю. И госпожа Петкова може да потвърди също, защото тя беше министър тогава, когато господин Сабрутев беше съветник в Националната електрическа компания. Но за колегите, които не знаят, България произвежда много малка част от своята електроенергия от газ и проблемът не е в това. Но ако Вие спрете газа, да знаете, че износът на ток няма да спре, защото не може да го спрете – не е разрешено и по европейските правила, но пък парното със сигурност ще спре, защото от газа се правят и ток, и парно. По отношение на…

Уважаема госпожо Председател, една малка забележка все пак – нямаше нищо общо репликата на господин Добрев с това, за което говори господин Сабрутев, така че,

Тук Вашата шефка – госпожа Атанасова, подхвърляше, че Вие не взимате комисиони във Вашата партия, но една Ваша друга шефка, защото тя е шефка на всички Вас тук, които сте, госпожа Фандъкова, съвсем скоро закупи газ на двойна цена – плати 2,7 милиона комисиона за това нещо. В момента се оплаква, че няма пари за превозвачите и за градския транспорт, а е платила два пъти повече на една фирмичка. Така че искам тук да отговорите относно цената, която… Тук виждате ли политическото лицемерие? Всъщност, когато излизаш на тази трибуна, правиш се на опозиция, но в София Вие управлявате.

и в същото време се казва на държавата: „Дайте пари за транспорта и за шофьорите – няма заплати.“ Ето къде са парите за заплатите – в комисиони платени и в два пъти по-скъпа цена. Моля да ми отговорите за този казус и за това политическо

Благодаря, госпожо Председател. Колеги, господин Ананиев може тук от тази трибуна да разказва всякакви смешки. И колегата, който се беше взирал в моите бели коси, ме прати в БНР. Ще му отстъпя мястото, защото се разбра и

че цената, когато ГЕРБ управляваше, беше 75 евро, а сега плащат 100 и повече евро за газ. Когато ГЕРБ управляваше, цената на електроенергията беше около 80 лв., а днес е 525 лв., ако не ме лъже паметта.

към тези хора, които всъщност изкарват парите, които Вие тук с лека ръка прахосвате. Ето това е проблемът. Това е проблемът! Въпросът не е конкретно за превозвачите. Сега, ще завърша със следното: колеги, каква е Това, което се случи с газа, и това, че всъщност Вие твърдите, че уж сте подготвени, но не сте. Ако бяхте подготвени, министър-председателят, министърът на енергетиката, министърът на финансите кога отидоха в Брюксел?! Когато ни спряха газа. Защо след като, а не преди това, при положение че един месец са имали цялата възможност да направят такива совалки, да се търсят възможности за общи доставки на газ и така нататък?! Това не се е случило. Защо? Първо, защото според мен сте некомпетентни, и второ, защото умишлено се чакаше този момент, за да влязат новите търговци, за да може „Булгаргаз“ да фалира, защото това е дългосрочната цел. Няма сила на този свят, която да ме убеди, че не е точно така. това е смисълът – големият смисъл е „Булгаргаз“ да го няма. За него да останат топлофикациите примерно, защото те, естествено, са най-трудни и там се изпълнява и социална функция. И всичкото друго – най-сладкото, да отиде в търговците. Кое не разбирате?! Мислите, че хората са малоумни ли?! Не, не са малоумни, те разбират това нещо – разбират по джоба си, че някой за тяхна сметка се облагодетелства. Същото като с Gemcorp. Същата работа. Някой някъде решил – подписва меморандум с тази фирма тръгнал, да търгува за газ, с другата било меморандум, после било писмо, после било имейл, после се оказа, че просто са се разбрали устно. Ето това е! Това Ви е прозрачността! Това е, което правите за българския бизнес и за държавата! И ще видите, че хората не са толкова слепи и ще го осъзнават все повече и повече. Това е! Благодаря Ви, господин Ненков. Записан за изказване Станислав Анастасов. Госпожо Атанасова, Вие за изказване или? ДЕСИСЛАВА Благодаря Ви, госпожо Председател! да се съсредоточим върху текста на проектите за решения и затова ще направя редакционно предложение за поправка, така че да обединим двата проекта за решение, а именно: в Проекта за решение, който е по-отдалечен и с по голям обхват, на колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ предлагам в заглавието и в точка първа

„както и проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“ и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД“,

парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а именно: „Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група.“ Това е идентично предложение и в Проекта на ВЪЗРАЖДАНЕ. Трета точка от Проекта на ГЕРБ е идентична с Проекта на ВЪЗРАЖДАНЕ. Четвърта точка да бъде точка 1.1 от Проекта на парламентарната група на ВЪЗРАЖАДНЕ и тя да е следната: „Временната комисия да установи всички решения и договорни отношения, които българската държава предприема в посока доставки на газ за страната, както и всички факти и обстоятелства, свързани със спирането на газовите доставки от „Газпром Експорт“, и проведената от „Булгаргаз“ ЕАД процедура – осигуряване на алтернативни доставки на природен газ.“ Следваща точка да бъде пак комбинация от двата проекта за решение – разглеждане, анализ и оценка на въздействието на предприеманите от правителството на България действия – краткосрочни и дългосрочни планове, по отношение на доставките доставките на газ, както и разглеждане и анализиране на документи, свързани с установяването на съдържанието, страните и предмета на приетите и подписани документи от страна на „Булгаргаз“ ЕАД, БЕХ ЕАД, Министерството на енергетиката и Министерския съвет относно спирането на газовите доставки и избора на алтернативни доставчици. Следваща точка да бъде, че Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства. Временната комисия се избира за срок от два месеца.

Точка 1.3 от Проекта на ВЪЗРАЖДАНЕ моля да подложите допълнително на гласуване, а именно „заемане на националноотговорна позиция на България като членка на Европейския съюз в обсъждане и взимане на решения по отношение на санкциите към конкретно в частта, засягаща доставки и плащания на газ, тъй като считам, че това излиза извън обхвата на Временната комисия, а може да бъде предмет на отделно решение на Народното събрание. Благодаря. Смятам, че успяхте да запишете всички редакционни поправки. На практика това е една колаборация между двата проекта на решение, които не влизат в противоречене, и имаше заявка, че ще бъдат подкрепени от пленарната зала.

Колеги, само няколко минутки ще Ви открадна, тъй като чухме доста за техническата част на дебата, но има няколко политически тези, които трябва да се чуят и да се знаят за тази ситуация. Ще започна, първо, с това какво е диверсификация, тъй като доста хора се упражняваха в тази зала да говорят за диверсификация. Много добре знаем за какво става дума. Колеги, ние в момента в тази ситуация ли сме да правим диверсификация – държавата по-точно? Простият отговор е не. Защото в момента правителството търси газ, какъвто и да е. Очевидно търси дори и руски, доставен през посредници, само и само да има някакъв газ. Защо сме изпаднали в тази ситуация, колеги? Това тепърва ще се разбере, разбира се. Затова се и създава тази комисия. Важно е да се разбие една друга спекулация защо това се случва само на България и Полша. Защото, както загатна и господин Станков, но аз ще продължа темата, очевидно причините са доста различни. Защото това не е в резултат на политиките на Европейския съюз и НАТО, а е в резултат на действията на Кирил, Асен и правителството им и техните еднолични действия, смея да твърдя. Защото, ако случващото се беше резултат, една много опасна теза, която се разпространява от правителството и тук в залата от управляващите, специално от ПП, ако тази ситуация в момента е резултат от политиките на Европейския съюз и НАТО, колеги, то тогава всички страни от Европейския съюз трябваше да имат същия проблем. А всички виждаме, че ситуацията очевидно не е такава. Ако ние по някакъв начин сме наказани заради някаква въображаема помощ за Украйна – казвам въображаема, защото такава няма и това е очевидно, защо не се случва това на всички онези, които предоставят военна помощ, и то реално!? Говоря от другите страни. Казвам това, колеги, защото Кирил и Асен се опитват да ни пробутат внушения и за съжаление, тези внушения намират почва в българското общество, че в момента по някакъв начин България е наказана, защото следва политиките на Европейския съюз и НАТО. Това ще го повторя няколко пъти. Това е една дълбоко грешна теза. Колеги от ПП, с подобни твърдения, опитвайки се да оправдаете и да скриете действията на правителството, Вие в момента рушите доверието на българското общество в Европейския съюз и НАТО и реално създавате антиевропейски и антинатовски настроения. Не знам дали Вие си давате сметка за това нещо, или се криете просто за собствените си действия зад тази теза, която е крайноопасна и ще има сериозни последствия за бъдещето на България за неща, които Вие не сте постигнали. Защото, колеги, Вие заедно с ВЪЗРАЖДАНЕ налагате тези тези в България по различен начин, но заедно ги налагате. (Реплика.) Заедно с колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ – да, че ние си плащаме заради нашата проевропейска и пронатовска ориентация. Това е съвсем логично, колеги, защото по скромното ни мнение – на ДПС, нито колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, което е напълно обяснимо, но напълно обяснимо и за Вас, не разбирате политиките нито на Европейския съюз, нито на НАТО, нито знаете как да ги прилагате. Говоря за ПП специално – за „Продължаваме Промяната“. Феноменално, колеги, изцяло в духа на промяната, която се случва на тъмно, за да е по-сигурно, а явно на някои от Вас така им е и по-забавно. Господин Мирчев, ще се обърна и към Вас, ако сте в залата. Ако не сте, към „Да, България“ и господин Димитров. Повтарянето на позицията на премиера Петков и на Асен е напълно грешно като постановка. Сравняването на Руската федерация и „Газпром“ и Съединените американски щати и частните, наблягам – частните актьори, които там продават газ, е фундаментално сгрешено. Ако тук можем да твърдим в тази зала, и всички го знаем, че „Газпром“ по някакъв начин е псевдодържавна фирма, то това в никакъв случай не важи за фирмите зад океана, които се занимават с енергетика и където енергетиката е изцяло частен сектор. От тази гледна точка ми е много интересно Кирил Петков в какво качество, с какви частни актьори, какво договаря в момента? Защото това е абсолютен нонсенс, колеги. Частни актьори се договарят с частни актьори, правителство – с правителство. Вие го знаете много добре. Пак ще повторя – не са ВЪЗРАЖДАНЕ, колеги от „Продължаваме Промяната“, а сте Вие, които с тези тези вредят на европейското и натовското разбиране на България и на българските граждани. Лошото е, че в българското общество очевидно тези тези хващат дикиш, очевидно е, че Вашите крайни и крайно объркани политики действат крайно негативно, господин Ананиев, докато се хилите, рушейки това, което други са постигнали, вкарвайки България в Европейския съюз и НАТО, и някои поддържайки ги като членове. В момента единственото, което остава като плашило за Вас, е как генерираните от Вас последствия всъщност помагат на други формации като ВЪЗРАЖДАНЕ. Абсолютно отчаян ход за задържане на това правителство на власт, което, както се оказа, в случая не е толкова изненадано от някакъв политически отговор на Руската федерация, а по-скоро е неподготвено за последствия от действията на собственото си правителство. Крайно тъжно. А иначе за колегите от БСП – разбирам ги защо те не участват активно в този дебат. Да, тезата на ПП тях ги устройва, че политиките на Европейския съюз и НАТО са виновни за случващото се в момента. Крайно безотговорно. Пак Ви го казвам. В крайна сметка, ако те трябва да се изправят срещу реалността и да видят, че действията на премиера и на финансовия министър са довели до това състояние в момента – те трябва да обяснят защо участват в това правителство, което за тях ще бъде по-трудно, отколкото да се крием зад дебелия гръб на Европейския съюз и НАТО. Благодаря Ви и дано разумът надделее в някой от Вас.

Господин Анастасов, съгласен съм с Вас, че основно проблемите пред България се състоят в действията на правителството и категорично не съм съгласен с връзката, която направихте между ПП и ВЪЗРАЖДАНЕ. Не мисля, че беше редно Вие да казвате какво точно мисли ВЪЗРАЖДАНЕ относно Европейския съюз и НАТО. ВЪЗРАЖДАНЕ си спомня участието на България във Варшавския договор – не беше толкова отдавана, както и участието в Съвета за икономическа взаимопомощ. Това бяха едни съюзи, които се разпаднаха буквално за седмици. Ако нещо такова се случи, а историята е това, което се повтаря периодично, периодично, когато се случи това нещо с Варшавския договор, България имаше една силна армия, която служеше да осигури прикритие на Южноевропейския Сега ако такова нещо се случи, ние ще останем абсолютно смешни, жалки и неспособни да се отбраняваме не само от добре организиран враг, но дори и от бандитски формирования ще ни е трудно да се отбраняваме с наличната армия и с наличните сили и средства, с които разполагаме. Това, което ние имаме като проблем и което ВЪЗРАЖДАНЕ дефинира като проблем, е именно поклонничеството през цялото време, декларирано тук от тази трибуна и къде ли не – лоялност и вярност към тези институции. Това са институции, където ние имаме ние имаме съответните съюзнически задължения и съответно имаме необходимостта да изтръгнем от тях своята сигурност не само военна, но и икономическа, и всякаква друга. ВЪЗРАЖДАНЕ претендира за едно прагматично отношение към тези институции. Вместо да бързаме винаги като пуле пред майка си да декларираме някакви интереси, така както първи затворихме въздушното си пространство за руски самолети, първи затворихме морската си акватория за руски кораби, ние трябва винаги да дърпаме чергата към себе си. Винаги да поставяме на първо място българския национален интерес. Да, разбира се, доколкото той е част от някакъв съюзен интерес, но не трябва да забравяме, че тези съюзи имат свойството да се създават, се развиват, съответно да прекратяват съществуването си. А България, надявам се, че е нещо по-дълготрайно. Това до каква степен ние участваме в тях, зависи само и единствено от това какъв е нашият конкретен, български, национален интерес. Благодаря.

пропуснахте да споменете, че също не беше НАТО и също не беше Европейският съюз този, който разпродаде стотици хиляди мегавати от Чирен в навечерието на войната. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Ананиев, за трета реплика. Колеги, заседанието е до 14,20 часа, тъй като едната почивка беше по искане на парламентарна група – 20 минути. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Анастасов, чухме няколко пъти тези, тези, тези – да, това е Ваша теза. Между другото, за пореден път ДПС се опитва да играе ластик между своята формация и националистическите формации. В миналото това беше Атака, Патриотите, сега са ВЪЗРАЖДАНЕ, разбира се. Този пинг понг, който Вие го умеете много добре, последните 30 плюс години, очевидно ще се опитвате и в това Народното събрание да налагате. Въпросът тук е: може ли Вашата партия да се държи националноотговорно? Не към нас – към България. Ние сме управляващи. Вие сте опозиция. Надявам се, никога да не ни се налага да управляваме с ДПС,

да има национално- отговорно поведение. Мен лично ме радва, че Вие не може да работите с „Продължаваме Промяната“, тъй като няколко пъти много конкретно заявихте ПП, ПП, „Продължаваме Промяната“ – това само може да говори добре за тази формация, че „Движение за права и свободи“ не може да работи с нея. Благодаря.

Скъпи ми господин Ананиев, да Ви обясня – в психологията има един принцип на екстраполацията, и то много вреден. Казвам Ви го, за да се предпазите от други грешки – човек предполага, че другите разсъждават като него. Е, не, не е така. ДПС няма как да разсъждава като Вас, абсурд! Тотален абсурд. А сега съвсем по същество. Това, което правите с ВЪЗРАЖДАНЕ – Вие, между другото, си плюхте в устите, имате абсолютно един и същи тон. Вие твърдите, че нещо в момента ни се случва заради нашите европейски политики. Нищо такова няма! Политиките на Кирил, на Асен и на Настимир са много далеч от това, което правят Европейският съюз и НАТО! Затова България е в такова сложно положение, затова самостоятелно правим действия. И както разбрахме при изслушването, ние в момента правим некоординирани с Европейския съюз действия, та да се налага да ни изпращат Task Force, който да ни налива акъл в главата какво да правим заедно с Европа и как да го правим.

на стената във всяка църква – ще останат години напред. Щетата върху проевропейската и пронатовската ориентация на България ще остане от Вас. Защото повечето граждани са подведени, че Вие водите европейски и натовски политики. А партньорите ни в Европейския съюз и НАТО са напълно наясно, че Вие сте на светлинни години от тях и много добре разбират, господин Ананиев. И затова никой освен „Волт“ не иска да работи с Вас. Бъдете ми жив и здрав!

по начина на водене. Вашето отсъствие допусна да се превърне в една седянка текущата дискусия, включително народни представители започнаха да говорят на малки имена, да говорят абсолютни небивалици, измислици, плод на тяхното въображение. Така че, моля Ви се, нека да

НИКОЛА МИНЧЕВ: Секунда само. Нека наистина дебатът да е по проектите на решения. Най-малкото изглежда, че има и мнозинство за създаване поне на една временна комисия. Господин Несторов, Вие за процедура бяхте пръв

Добре, остават ни още 16 минути. Има двама записани за изказване, може би ще ни стигне времето. Заповядайте, господин Стойнев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Ще бъда кратък. Ние от БСП ще подкрепим анкетната комисия. Между другото, тези анкетни комисии през годините сме ги гледали десетки – надали са имали голям резултат. Още повече че тук в парламента имаме и процедура чрез парламентарен контрол – било то устен, било писмен, да се получава нужната ни информация. Но щом толкова опозицията желае да има парламентарна анкетна комисия, ние ще я подкрепим – няма нищо лошо в това. Изговориха се много неща, изговориха се политически тези. Мисля, че тази анкетна комисия е по-скоро чисто технически да разберем наистина какво се е случило и как така се появяват тези доставчици на природен газ. Но няма как да подминем политическите изказвания. Тук вината се хвърля персонално – вината се хвърля върху правителството. Мисля, че на всички е ясно, че истината е една – истината е, че когато има санкции, съответно ще има и контрасанкции. Въпросът е: България съобразява ли се с контрасанкциите, или не се съобразява? В Европейския съюз идеята е да се забрани плащането в рубли и да не се плаща в рубли. други държави съответно плащат в рубли и получават природен газ, то тогава, колеги, ние трябва наистина сериозно да се замислим. Ако обаче европейската политика е да не се плаща в рубли, то тогава нямаме друг начин откъде да имаме природен газ. Все още чакаме прословутия договор от Азербайджан, все още чакаме газовата връзка с Гърция да бъде построена, така че ние нямаме алтернатива. Аз не искам да бъда като адвокат може би на министър-председателя, но се обвинява министър-председателят какво правел в момента в Съединените ако някой смята, че втечненият газ е сложен някъде в държавите, някой седи и чака да дойде един купувач да си резервира, да си купи и да си тръгне, това просто не е така. Вижте една Германия – как забуксуваха преговорите с Катар. Катар иска дългосрочни договори, Германия иска по-къси договори и е нормално Германия да иска по-къси договори. Защото, колеги, всички ние тук сме се подписали или сме одобрили, или приемаме законодателство, касаещо Зелената сделка, която включва и декарбонизацията, нали така? Съответно във всяка една държава е специфично и че премиерът търси втечнен газ от Съединените американски щати, аз, разбира се, не виждам нищо лошо в това. Друг е въпросът обаче, ако някой каже: добре де, ама на каква цена ще бъде? Да. Опозицията, колеги, е права в доста неща, особено в приказките, които излизат от Министерския съвет и от изявленията. Наистина трябва да бъдат по-умерени министрите в приказките си и когато кажат нещо, то да бъде да бъде изпълнено, а не да даваме повод на опозицията да ни атакува, защото в много от казусите са прави. Дали правителството е имало готовност или не – аз смятам, че когато ти спрат за една седмица природния газ, ти трябва да направиш всичко възможно, за да не блокираш икономиката. Така че този газ дали е руски, дали е азерски, в крайна сметка целта е да се намери природен газ краткосрочно и разбира се, да се осигури дългосрочно. Някои казват: Европа да преговаря за големи количества. Да, това е много хубаво, на думи много добре звучи, само че, за съжаление, колеги, все още трудноосъществимо и на този етап всяка една държава сама се оправя. Нека да си кажем истината и да не се заблуждаваме. В момента ние трябва да намерим газ, който да поддържа икономиката, да осигури на икономиката този жизненоважен ресурс за нейното съществуване за следващите месеци, докато тази прословута гръцка връзка най-накрая бъде направена, докато има и азерски газ, който няма да е достатъчен. И друго, много се говори за цената на природния газ. Нека да погледнем на каква цена плащат българските домакинства природен газ. Защото за първото полугодие на 2020-а цената за домакинствата има най-голям ръст в Европа! За домакинствата в България има най-голям ръст! В България цената се е повишила със 103%, докато в Словакия е паднала с минус 12%, в Чехия – минус 5%, минус 1% в Португалия. А в България, когато имахме сигурност на доставките, когато бяха евтини доставките, за домакинствата цената – това е европейска статистика – се е увеличила със 103%! Защо се е получило така? Дали е смяна на формулата, с която се бием в гърдите, няма значение. Но това са фактите! Тоест ние в момента сме в една кризисна ситуация и ако продължаваме да се държим по този начин: виждате ли сега, тук как е направено, това как е направено, за този месец, няма да решим основните проблеми на българските граждани. За съжаление, държавите като че ли започват сами да търсят решение на тези краткосрочни проблеми, защото за дългосрочните наистина трябва Европейският съюз да се вземе в ръце. За съжаление, това става бавно, това е една по-тромава машина. На този етап, когато са ни спрени доставките, ние трябва да търсим алтернатива. Да, в момента единствената ни алтернатива е втечненият газ. Ние от БСП сме твърдо против, ако някой започне тук да ни облъчва с шистов газ, да ни обяснява какво трябва да се случва и как трябва да си ползваме собствените залежи. Имахме проучвания в в Черно море, видяхме, че почти нищо не излезе, макар че тогава бяха големите фанфари, обясняваше ни се как от утре потича евтин газ. За съжаление, защото имаме природни дадености, това не се случва. Защото в политиката и в науката – има такава наука в света, която се казва география. И аз искам България да получава природен газ от Норвегия, но за съжаление, няма как да се случи. Затова считам, че трябва да бъдем малко по-спокойни, да търсим решенията, които могат да ни доведат до намирането, първо, на природен газ. Аз лично се съмнявам, че цената, която уж сега ни се говори – зад Океана, ще бъде по-евтина от сегашната, но нека, когато видим всичките параметри, нека, когато разберем точно как ще се случи, кои ще бъдат трасетата, тогава да седнем и да намираме общи решения за страната. Защото на този етап ние българите, по-скоро политическият елит трябва да бъде обединен, отколкото да показва някакви разногласия и дребно политиканстване. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Стойнев. Има ли реплики към Драгомир Стойнев? Има, от Делян Добрев и от Станислав Анастасов. Имам само една бърза реплика. Господин Стойнев, слушам Ви много внимателно. Вие точно с тези аргументи трябва да свалите правителството веднага, още утре, и Ви насърчавам да го направите. По отношение на дълбоко Черно море – не бързайте да го отписвате, защото турците обявиха, че имат залежи от 400 –500 милиарда в тяхната част на Черно море. Румънците обявиха, че имат 80 – 100 милиарда, доказани вече, в тяхната част. И ще бъде много жалко от юг в Черно море да има газ, от север в Черно море да има газ, а точно при нас – нищо. Малко става като онази приказка с колелото – отляво, отдясно... Благодаря.

Ще Ви помоля, когато някой излезе тук и иска друг да бъде цензуриран, защото не му харесва какво говори, да му припомните, че това са елементи от тоталитарния режим и няма как да бъдат търпени в тази зала. Господин Стойнев, за съжаление, Вие потвърдихте доста тези. Но за съжаление, и Вие, бидейки политически коректен, защото Вие имате политическа култура – аз Ви познавам много добре, нещо, което на по-новите колеги им е по-трудно да разберат колко ценно е, повтаряте тези, които не са верни. Европейският съюз търси общи решения в момента. Европейският съюз не ги търси отсега, търси ги от няколко месеца, търси ги дори от 2014 г. Но не искам да се връщам толкова назад, защото, колкото и назад да се върнем, сегашното правителство, и по-специално премиерът и финансовият министър носят пряка отговорност за случилото се и те трябва да си я понесат. че времето е изтекло), че те в момента са сами и че те в момента абсолютно самички търсят решение, а не заедно с Европейския съюз. Така че няма как да очакваме те да намерят дългосрочно решение, как да намерят устойчиво решение, още по-малко пък вярвам, че е възможно да намерят икономически устойчиво решение! Ако те го правеха това заедно с Европейския съюз, заедно с Комисията, като общи усилия, тогава бих бил склонен да повярвам. Но те в момента злоупотребяват с името на Европейския съюз и НАТО, въвличайки го, генерират негативи на негов гръб, правят си лични работи, които са си техни лични. Затова сме в тази ситуация в момента, а негатива го плащаме всички ние. Но за съжаление, след като тях ги няма, ние ще продължим да плащаме негатива от антиевропейските настроения в България. И ще отнеме много повече време да обясним на българските граждани защо някои хора заедно с ВЪЗРАЖДАНЕ (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) са рушали българския имидж. Колкото до информацията от Европейския съюз, много добре знаете, че тя е монополизирана в България и се крие от Народното събрание, а може би и не се разбира и затова не стига до нас.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Добрев, дано да има природен газ в Черно море. Уверявам Ви, че това ще бъде голям успех за страната, но за съжаление, все още не сме открили. Доколкото си спомням, имаше една голяма еуфория и тогава премиерът Борисов много се радваше, даже самият той се качи на кораба, обясняваше как това ще се случи, но все пак има и техническо време, когато се открие и когато вече стане търговски този природен газ, наистина понякога минават и години, но дано да има, за да има спокойствие за следващите поколения, дано наистина да се намери и нефт, и природен газ. Уважаеми господин Анастасов, не са не са много местата, откъдето може да се намери природен и втечнен газ в света. И мисля, че отдавна трябваше да започнат да се водят разговори, както казвате Вие, от страна на Европейския съюз и още повече, ако те са започнали от 2014 г., досега все пак трябваше да има някакво решение. Това, което ми прави впечатление, е този провал на разговорите, които са се състояли преди 4 – 5 дни в Катар с германското правителство. Вярно е, тук държа да отбележа, че Германия е искала този газ, катарският, да се ползва и от други държави – членки на Европейския съюз, което е наистина едно солидарно отношение към този проблем и така трябва да бъде, и съответно катарската държава е отказала. Тогава вече тук трябваше да се намеси Европейският съюз, да преговаря примерно, а не самата Германия, но факт е, че колкото повече държави преговарят, и Европейският съюз, ако преговаря като цяло, ще се намери най-изгодната цена, но ние в Европа също трябва да си зададем въпроса докога ще ползваме природен газ, защото политиката, която водим към изцяло промяна в ресурсите, от които има нужда европейската икономика, дали ние сме съгласни с това, какво ще бъде отражението на войната? За съжаление, тази война води до едни външни макроикономически шокове върху цялата европейска икономика, това беше изцяло непредвидено, но съм съгласен, че решения трябва да се търсят на европейско ниво. Визитата на премиера в момента в Щатите в търсене на решение за България считам, че на този етап, когато няма отникъде другаде, е в правилна насока, но каква ще е цената, е вече едно от най-важните неща и как де факто чисто технически ще се случи, защото едно е да говориш и да пишеш на сайта на Министерския съвет, съвсем друго е, когато извикаме министър-председателя тук в парламента с реалните факти. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Господин Ганев – последно изказване. Три минути остават, колеги, напомням.

Процедурното предложение е да удължим времето на днешното заседание до приключване на настоящата точка, която е двата проекта на решение за създаване на временни комисии.

Господин Председател, мисля, че целият този дебат, който се разигра тук, всички видяхме какво се каза, потвърждава острата нужда въпросната комисия да бъде съставена и да бъдат обсъдени всички тези неща, които се коментираха тук, защото различни тълкувания на неща, които са пределно ясни за голяма част от хората, но се отричат, от сорта на това, че трябва да се плаща в рубли, при положение че никой не иска да се плаща в рубли, а се превеждат пари в банка, собственост на „Газпром“, и се превеждат в долари или в евро, в зависимост какъвто е договорът, а там вътрешно се превалутират, за да няма такива спекулации, е важно да има въпросната комисия. За да се уточнят всички въпроси, администрацията в лицето на ресорните министерства, да започне да отговаря реално с факти и с документи, защото към днешна дата виждаме разнопосочни послания от всички министерства, засегнати от целия този казус, именно заради това този проблем е изключително важен. Също така е изключително важно от тази трибуна представител на една от ярко изразените проевропейски и пронатовски партии, като ДПС, да говори за това, че ВЪЗРАЖДАНЕ спазвало, съблюдавало и се борило за европейски директиви. Ще помоля да не се използва това нещо, защото е, меко казано, неистина, да не кажа точната дума – лъжа, защото именно ние сме тези, които за всеки един от законопроектите, с които си губим времето, за спазване на евродирективи, не го подкрепяме. Затова е важно да съставим въпросната комисия и аз не мога да разбера какъв е страхът в голяма част от хората тук точката, която е в нашето предложение, а именно в комисията да се обсъди заемане на националноотговорна позиция на България като член на ЕС в обсъждания и вземания на решения по отношение на санкциите към Руската федерация и конкретно в частта, засягаща доставките за плащания газ, това нещо плаши залата и искате изрично да се гласува отделно. Ще Ви кажа защо. Защото шест от партиите, които са в парламента, ще гласуват против, за да не се засегнат именно тези евро-атлантически ценности, които господин Анастасов отбягваше да спомене и да говори, че и шестте партии, с изключение на ВЪЗРАЖДАНЕ, изповядват, и тук сте го декларирали, няма срамно. Не, срамно е, но не е притеснително за Вас да го кажете, все пак това са Ви политическите послания на всичките шест партии. Точно заради това призовавам, освен да създадем комисията, да обсъдим и тази точка в комисията, защото е важно, ние сме парламентарна република, не сме премиерска, не сме президентска, не сме царство и не сме господарство, важно е в парламента да се обсъди това нещо и парламентът да даде ясна и точна позиция и резолюция каква националноотговорна позиция да заеме правителството при тези обсъждания. Защото всички видяхте, преди малко беше коментирано, че така наречените евро-атлантически ценности, когато стигнат в крайна сметка за пари, Германия отива в Катар и започва да си договаря условия за доставки. Днес е отказала, когато утре Русия спре доставките на газ, ще отиде и ще си подпише договора. Не ги интересува нищо друго и не ги интересува България, и няма нищо лошо, те си гледат интересите на техния бизнес. Наше задължение като народни представители в българския парламент е да защитаваме националните интереси на българския бизнес и българските национални интереси, а не общностни интереси, както заявяваше по време на кризата с вируса здравният министър, както впоследствие, когато избухна кризата с цената на тока, министър Василев обясняваше, че имаме общностни интереси за либерализирания пазар и какво сме искали ние от ВЪЗРАЖДАНЕ, да изкараме България от либерализирания ли пазар? И когато му се каза „да“, той каза: ама Вие тогава ще поискате излизане от Европейския съюз. Ами да, ще поискаме референдум. Затова призовавам Ви да подкрепим създаване на въпросната комисия и ясно и точно да гласуваме тук резолюция, в която да кажем какво и как да отстоява като позиции нашето правителство, защото нашето правителство, откакто е създадено, защитава всякакви други интереси, но не и националните. Реплики към Цончо Ганев има ли? Няма. Други изказвания? Няма. Прекратявам дискусията.

ще пристъпим към гласуване на редакционните поправки, предложени от Десислава Атанасова в Проекта на решение за създаване на временна комисия, който проект е внесен от Петър Петров и група народни представители. След това ще преминем към гласуване на

Сега ще изчета редакционните предложения на Десислава Атанасова в Проекта в Проекта на решение на Петър Петров и група народни представители. Редакционните предложения на Десислава Атанасова са, както следва: В заглавието след думата „действията“ да се добави запетая и думата „споразумения“. След това в т. 1 след думата „действията“ да се добави запетая и отново думата „споразумения“. Отново в т. 1 след думите „Република България“ да се добави запетая и следният текст: „както и проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“ и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД“, след което да се постави точка и текстът „относно“ да отпадне. Точка втора в Проекта на решение Точка втора в Проекта на решение да бъде, както следва: „Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група.“ Точка 3 да бъде: „Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, както следва: Председател: … Членове: …“ Точка 4 да бъде: „Временната комисия разглежда и установява всички решения, споразумения и договорни отношения, които българската държава предприема в посока доставки на газ за страната“, което на практика е текстът от 1.1, запетая: „както и всички обстоятелства, свързани със спирането на газовите доставки от ООО „Газпром Експорт“ и проведената от „Булгаргаз“ ЕАД процедура по осигуряване на алтернативни доставки на природен газ“. Точка 5 да да бъде: „Временната комисия анализира и изготвя оценка на въздействието от предприеманите от правителството на Република България действия, краткосрочни и дългосрочни планове по отношение доставките на газ.“ Това на практика е т. 1.2 от основния проект. Точка 1.3 от основния проект да отпадне. Точка 2 от основния проект да отпадне Точка 3 от основния проект се преномерира на т. 6 и придобива следната редакция: „Временната комисия разглежда и анализира всички документи, свързани с подписаните от членовете на Министерския съвет договори, анекси и писма за намерения във връзка с доставките на природен газ за Република България от 1 януари 2022 г., както и документите, свързани със съдържанието, страните и предмета на приетите и подписани документи от страна на „Булгаргаз“ ЕАД, „Българския енергиен холдинг“ ЕАД, Министерството на енергетиката и Министерския съвет относно спирането на газовите доставки и избора на алтернативни доставчици.“ Точка 4 се преномерира на т. 7 и придобива следната редакция: „Временната комисия изготвя доклад за резултатите от дейността си и установените факти и обстоятелства.“ Точка 5, 6 и 7 се заличават. Точка 8 придобива следната редакция: „Временната комисия се избира за срок от два месеца.“ Това са редакционните предложения на Десислава Атанасова. Моля, режим на гласуване.

събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД. Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД. ЕАД. 2. Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. 3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, както следва: Председател: … Членове: … 4. Временната комисия установява всички факти и обстоятелства, свързани със спирането на газовите доставки от ООО „Газпром Експорт“ и проведената процедура от „Булгаргаз“ ЕАД по осигуряване на алтернативни доставки на природен газ. 5. Разглежда и анализира документите, свързани с установяването на съдържанието, страните и предмета на приетите и подписани документи от страна на „Булгаргаз“ ЕАД, БЕХ ЕАД, Министерство на енергетиката и Министерския съвет относно спирането на газовите доставки и избора на алтернативни доставчици. 6. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства. 7. Временната комисия се избира за срок от един месец.“ Това е предложението на Делян Добрев и група народни представители. Моля, режим на гласуване.

Следващото предложение за създаване на Временна комисия – отново ще го изчета. „РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно действията и намеренията на Министерския съвет по отношение на доставките на природен газ за Република България.

Проследяване на всички решения и договорни отношения, които българската държава предприема в посока доставки на газ за страната. 1.2. Разглеждане и анализ на оценката на въздействието от предприеманите от правителството на България действия, краткосрочни и дългосрочни планове по отношение доставките на газ.

своята работа Временната комисия може да привлича специалисти, да изисква данни, доклади и становища от доставчици, газопреносни оператори, дружества, държавни регулатори и всички участници в процеса на доставки на природен газ за територията на Република България, да изслушва и изисква доклад от членове на Министерския съвет, в чиито правомощия са решенията по поставените въпроси. въпроси. 3. Временната комисия разглежда всички документи, свързани с подписаните от членове на Министерския съвет договори, анекси и писма за намерения, както и постъпили към тях такива по отношение на доставките на природен газ за Република България, като анализира съдържанието, страните, предмета и целесъобразността на клаузите в подписаните договори, анекси и писма за намерения и отговарят ли на българския национален интерес. 4. Временната комисия да завърши своята работа с доклад в срок до три месеца от създаването ѝ. 5. Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група, и се ръководи от председател и двама заместник-председатели. 6. Избира за председател на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно действията и намеренията на Министерския съвет по отношение на доставките на природен газ за Република България … 7. Избира за заместник-председатели на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно действията и намеренията на Министерския съвет по отношение на доставките на природен газ за Република България … 8. Временната комисия се избира за срок от три месеца.“ Това е предложението на Петър Петров и група народни представители. Моля, режим на гласуване.

70, въздържали се 56. Предложението не е прието. Преминаваме към попълване на състава на Временната комисия, която беше създадена по Проекта на решение на ГЕРБ-СДС,

Благодаря Ви, господин Председател. От името на ГЕРБ-СДС номинираме господин Делян Добрев и госпожа Теменужка Петкова. Господин Делян Добрев – за председател. Заповядайте, господин Ахмедов. АХМЕД АХМЕДОВ (ДПС): От парламентарната група на „Движение за права и свободи“ номинираме господин Станислав Анастасов и господин Рамадан Байрам Аталай.

От „Демократична България“.

парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ номинираме за членове на Комисията Ангел Георгиев и Цончо Ганев, като правим предложение за председател на Комисията Ангел Георгиев, защото в противен случай ще продължим да гледаме медийния театър на ГЕРБ с подкрепата на част от управляващата коалиция. Благодаря. Заповядайте за процедура, господин Ананиев. от двамата номинирани колеги номинираме Васил Стефанов за председател на Временната комисия. Благодаря.

Господин Председател, аз имам обратна процедура на господин Ананиев не заради него лично. Вижте, да се прави анкетна комисия, която да разследва управлението, и председателят да е от управляващата коалиция, това par excellence е абсурдно, няма как да се случи. Ако това тук се случи, веднага ние казваме, че правим една комисия, която да замаскира всички онези злоупотреби и антиевропейските политики на ПП. Няма нужда.

Благодаря, господин Председател. Колеги, аз също съм изненадана от някои реакции, но наистина най-вече държим на прозрачност, публичност и яснота за вземаните решения. С оглед на отвода, който господин Делян Добрев си направи за позицията председател на комисия, предлагам

Заповядайте, господин Стефанов. Благодаря, господин Председател. С оглед на така стеклите се обстоятелства аз също искам да си направя отвод от предложението на господин Ананиев да бъда председател на Временната комисия. Благодаря. МИНЧЕВ: Други желаещи за изказване? Няма. Имаме две номинации за председател в момента – едната е на Даниел Митов, а другата е на Ангел Георгиев. Нека да гласуваме първо членския състав. Точка три е, както следва: „Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва…“. Председател ще изберем след малко. „Членове:…“. Изчитам всички номинации:

за даване разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител Рена Енчева Стефанова по досъдебно производство № 496/2021 г. по описа на СО – СГП, прокурорска преписка № 24355/2021 г. по описа на СГП,

С писмо от 10 май 2022 г. председателят на Народното събрание е уведомил народния представител за постъпилото искане и възможността да се запознае с него и приложените материали. На 11 май 2022 г. с писмено съгласие народният представител Рена Енчева Стефанова е информирала председателя на Народното събрание, че дава съгласие за продължаване на наказателното производство по постъпилото искане. С писмо председателят на Народното събрание е уведомил Главния прокурор на Република България за даденото от народния представител писмено съгласие, като е приложено заверено копие от писменото съгласие. Следващото редовно заседание ще се проведе на 12 май